Borist hefur bréf frá Þórhildi Sunnu Ævarsdóttur um að hún verði fjarverandi á næstunni. Í gær, 12. júní, tók því sæti á Alþingi 1. varamaður á lista Pírata í Suðvesturkjördæmi, Eva Sjöfn Helgadóttir. Eva Sjöfn Helgadóttir hefur áður tekið sæti á Alþingi og er boðin velkomin til starfa að nýju.